Predlagatelj Klub zastupnika Hrvatskih laburista-Stranke rada. Prijedlog akta ste primili. Vlada RH dostavila je mišljenje. Kod donošenja ovog zakona primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbora za zakonodavstvo i Odbora za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na na sjednici. Uvodno će obrazložiti Zlatko Tušak. Izvolite kolega. Poštovana potpredsjednice, kolegice i kolege zastupnici. Zakonom o porezu na dohodak člankom 45.stavkom 2.određeno je da porez na dohodak od nesamostalnog rada obračunava, obustavlja i uplaćuje se prilikom svake isplate prema propisima koji važe na dan isplate. Primjenom ove odredbe u praksi se javlja problem prilikom isplate više zaostalih plaća koje je poslodavac uplaćuje svojim radnicima. Budući da se porez na dohodak obustavlja i uplaćuje prilikom svake isplate u slučaju isplate više zaostalih plaća, osnovica za obračun poreza na dohodak čini zbroj svih isplaćenih plaća, a ne svaka plaća zasebno. Stoga se dešava da se minimalna plaća oporezuje po višoj stopi od 40% jer 40% jer je nekom radniku isplaćeno nekoliko zaostalih minimalnih plaća ili to je kao primjer ali može biti i veća plaća od minimalne plaće. Ovaj nedostatak dovodi do toga da radnici čija je plaća oporezovana po stopama od 25 i 40% i ako ostvaruju plaću koja ulazi u niži porezni razred do ostatka svoje plaće dolaze tek podnošenjem porezne prijave i povratom više plaćenog poreza i prireza. Budući da se povrat poreza u praksi isplaćuje u razdoblju od travnja do lipnja tekuće godine, a u pojedinim područnim uredima Poreznim uprave čak i kasnije, radnik u nekim slučajevima treba čekati godinu dana pa i više za isplatu ostatka svoje plaće za onaj dio poreza poreza i prireza koji mu je uzet neopravdano na veći iznos isplaćenih plaća. Naše zakonodavstvo ne poznaje rješenje da se kod isplate više zaostalih plaća, a neisplaćena plaća svaka plaća posebno oporezuje prema propisima koji su važili u vrijeme kada je ta plaća trebala biti isplaćena. Dodatno, niti prema odredbi članka 38. Zakona o porezu na dohodak radnici koji prime zaostale plaće ili razlike plaće nisu u jednakom položaju, naročito ako u toku godine promijene svoje prebivalište, znači odu u drugo mjesto ili prije kraja promjene poslodavca odu raditi kod drugog poslodavca. Zbog toga smatramo da i za isplatu zaostalih plaća ili razlike plaća treba u zakon ugraditi iste odredbe koje vrijede i u slučaju kada se isplaćuje mirovina. Prema sada važećoj odredbi zakona za primjer u slučaju da se isplaćuje veći iznos, navedeno je ovdje 20 tisuća kuna zaostalih plaća ili razlike plaća u jednom mjesecu, porezna obveza iznosi 6.506 kuna i 52 lipe, a u slučaju prihvaćanja našeg prijedloga porezna obaveza bi bila 1.274 kune i 40 lipa što je 5 puta manje od onog stvarnog koliko je oporezovan radnik ili to iznosi manje 5.232 kune i 12 lipa od onoga koji mu se stvarno obračuna. Ovim prijedlogom zakona predlaže se da se u slučaju isplate plaće za više proteklih mjeseci istog poreznog razdoblja primjenjuju propisi koji važe na dan isplate i osobni odbitak za svaki mjesec za koji se obavlja isplata, utvrđen prema propisima koji su važili u mjesecu u kojem je plaća trebala biti isplaćena. S druge strane u slučaju isplate koje se odnose na proteklo porezno razdoblje, kalendarsku godinu, a porezni obveznik potvrdom porezne uprave dokaže da za to porezno razdoblje ili više razdoblja nije podnosio godišnju poreznu prijavu odnosno da nije koristio osobne odbitke primjenjuju se propisi koji su važili na dan kada je plaća trebala biti isplaćena i osobni odbitak za svaki mjesec za koji se obavlja isplata utvrđena prema propisima koji su se uvažili u mjesecu u kojima je plaća trebala biti isplaćena. Predloženim rješenjem izbjeći će se situacija da su radnici koji neredovito primaju plaću dodatno kažnjeni plaćanjem poreza po stopi koja se primjenjuje na iznad prosječna primanja a povrat svojeg novca moraju čekati i više od godinu dana. Smatramo da će zastupnici podržati ovaj prijedlog u interesu radnika onih koji primaju neredovito plaću jer su na ovakav način oštećeni a trenutno u Hrvatskoj postoji 7 tisuća i 900 poslodavaca 324 radnika koji primaju neredovito plaću i na koje se primjenjuje ovaj zakon gdje im se obračunava veća plaća i zato smatramo da ovaj zakon ima itekako svoje opravdanje a za financijska sredstva nisu potrebna u proračunu dodatna financijska sredstva. Hvala lijepo. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba Hrvatskih laburista kolega Dragutin Lesar. rada)** Poštovane kolegice i kolege ah što nas ima puna dvorana, eto vidite kakav veliki interes je kada su prava radnika u pitanju. Ako netko nije pažljivo slušao ili ne zna ovo područje samo pitanje, kako je u zakonu regulirano kada su u pitanju mirovine ako Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje nekom umirovljeniku nakon nekoliko mjeseci izda rješenje o mirovini pa isplaćuje zaostatke mirovina kako je u zakonu reguliran obračun poreza i doprinosa. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ima …/Govornik se ne razumije./… poreze i doprinose obračunati na način i po stopama koje su vrijedile kada je mirovina trebala biti isplaćena, to piše u postojećem zakonu. Dakle, u postojećem zakonu smo za eventualne zaostatke isplate mirovina jasno propisali ako se isplaćuju zaostaci da će se porezi i doprinosi obračunavati po onim propisima koji su vrijedili ne kad se isplaćuje nego kada je trebalo biti isplaćeno. Idemo na područje plaća. Ne zbog toga što smo izmislili nego doista se javljao sve veći broj ljudi koji su uspjeli doći do plaća nakon 3, 4, 5, 6 i više mjeseci kod nekih jer su poslodavci muljali. Kod nekih jer poslodavci naprosto nisu mogli doći do novca i isplatiti plaće radnici su pristajali raditi 6 mjeseci bez plaće jer su očito imali povjerenje u svog poslodavca, oni su im obračunali 6 plaća i zbog velikog iznosa u tom mjesecu pali su u porezne škare najveće porezne stope 40%. To što je mjesečna plaća i kada bi se obračunavalo po mjesečnoj plaći neki od njih ne bi plaćali ni po 25 a neki čak niti po ni 12. I zbog vapaja i apela tih ljudi a bilo je i onih koji su dobili plaće po sudskim presudama pa im je opet porez bio obračunati po 25 ili 40%. Dakle i zbog tih sirotih ljudi smo predložili da i u ovaj zakon jasno upišemo da kada poslodavac radniku isplaćuje zaostale plaće ili druga materijalna prava koja se oporezuju ili na koje se plaćaju doprinosi moraju se oni obračunati po propisima koji su vrijedili tada kada je ta isplata trebala biti izvršena. Veliki broj tih ljudi kolegice i kolege su među onih 317 tisuća blokiranih građana. Vlada ovih dana ohrabruje njih i cijelu naciju da nastoji riješiti model kako će se dio tih dugova otpisati, spominju do 10 tisuća kuna. A kada ovdje nudimo model kojim izbjegavamo jednu veliku društvenu nepravdu da ti radnici praktički kreditiraju državu. Jer da bi vratili preplaćeni porez u najboljem slučaju moraju čekati kraj godine i kada bi poslodavac mogao primijeniti postojeću zakonsku odredbu da prilikom obračuna zadnje plaće u kalendarskoj godini mora izravnati poreze zaposlenika što veliki broj malih poduzetnika ne čini, ponavljam što veliki broj malih poduzetnika ne čini. Ali što s onim radnicima koji su u lipnju, srpnju promijenili poslodavca i otišli od tog poslodavca gdje je došlo do te isplate? Oni od njega više ne primaju zadnju plaću u godini i on ne može izvršiti poravnanje. Njima preostaje podnošenje porezne prijave u veljači iduće godine i čekaju eventualno lipanj, srpanj da im država vrati pretplaćeni porez. Godinu dana će ti ljudi sa 5, 6, 10 tisuća kuna beskamatno kreditirati državu, a uočili smo problem i ponudili rješenje koje ne košta ništa. Državni proračun ima 0 kuna trošak za prihvat ovog zakona. poslodavac ima 0 kuna trošak za primjenu ovog zakona jer umjesto obračuna jedne tada važeće stope, samo treba pogledati porezni sustav otkad su zaostale plaće. Možda bi nešto malo bilo kompliciranije kod sudova koji sude pa najčešće donašaju presude zbirnih obaveza neraščlanjeno po mjesecima i godinama zaostalih plaća, a radnici koji podnose tužbe ne znaju koliko je tada bila porezna stopa da bi izračunali i u samoj tužbi prikazali bruto iznose i obaveze poreza i doprinosa, tako da bi … i da kod isplata po sudskim presudama se događa isto. I što kaže Vlada? Zanimljivo, upućuje nas na odredbu da poslodavac u zadnjoj plaći u godini to mora napravit. Pa to sam pročitao, to smo vidjeli, ali očito ne rade. Ona nas upućuje nek ti radnici podnesu porezne prijave i to sam pročitao, to znam, ali govorimo o tome da su to najslabije najčešće plaćeni, najtragičnije sudbine imaju koji su nekoliko mjeseci čekali plaću, dobili zaostatke plaće i dalje ih država odere s 40% poreza. Veli e sad vi podnesite prijavu pa ćemo mi to u lipnju iduće godine vratiti. I naravno završava Vlada svoje mišljenje sljedećim, a jako sam sretan što i za onaj prije i za ovaj zakon ovdje sjede predstavnici Ministarstva financija koje je Vlada ovlastila da zastupaju Vladu. Citiram: te možebitno predložene izmjene uvrstiti prilikom sljedećih izmjena Zakona o porezu na dohodak.": Dakle i Vlada je svjesna da problem postoji. Očito su se ti radnici, građani žalili i nekome u Vladu ili u SDP, pa i tamo znaju da se to doista događa i da se ne radi o 1, ne ne o 10, ne o 100 nego o tisućama građanima. Ali da se radi o samo jednom jedinom u ovoj državi mi moramo reagirati, da je samo jedan građanin na taj način oštećen mi kao Sabor moramo reagirati. I zbog toga što su i oni svjesni morat će, tako su barem obećali, taj model doradit i popravit, ali ga neće prihvatiti sada kada je predložen jer smo to mi predložili jer u svom odbijajućem mišljenju ne osporavaju da je prijedlog zakona dobro napisan. Pozivaju se na to da poslodavac krajem godine mora to izglihat, kao da oni ne znaju da radnici mogu promijeniti poslodavca, pozivaju se na podnošenje porezne prijave kao da je normalno da oni koji nisu redovito primali plaće kreditiraju državu i kažu da je čak i kod sudskog postupka u Zakonu o parničnom postupku da se porezne obveze obračunavaju u vrijeme kad su dugovi nastali, a ne kad se isplaćuju, ali pod uvjetom. E upravo zbog ovog ali pod uvjetom očito najčešće sudovi donašaju te presude na način da nisu po mjesecima ili godinama razrađene obaveze. A zaostale plaće ponekad nisu samo za dva mjeseca ili šest mjeseci, ima i daleko dužeg vremena kada radnici potražuju svoje obaveze. I ljudi doista dokle? Dokle ćemo biti u situaciji neprihvaćanja popravka propusta kojima su svima prošli, svi smo sudjelovali sada ili prije tri godine ili pet godina ili bilo kad u procesu donašanja tih odluka, zakona i prošla nam je rupa da se to može dogoditi i život je pokazao da smo fulali. Tako mali napor, tako mala intervencija u zakon, a koliko pravde ljudima vraćamo, koliko nade i povjerenja ljudima u pravni sustav ove države možemo vratiti ako takve prijedloge za promjenama koje nikome ne stvaraju dodatne troškove, naročito ne državi možemo napraviti. Naravno, oni koji primaju plaće na teret proračuna svih nisu zainteresirani za ove teme. Nama zastupnicima se to ne može dogoditi jer mi ne primamo zaostatke plaća, ni članovima Vlade, ni u javnim poduzećima, ni svima onima koji kreiraju politiku stranaka,. Ti kojima se to događa nigdje nisu da bi mogli odlučivati. I zbog toga vas želim ohrabriti i pozvati, podržite ovaj prijedlog, vratimo tim ljudima nadu da vidimo probleme do kojih dolazi, da znamo riješiti to i da smo to spremni napraviti, iako je i ovaj prijedlog na raspravu čekao 6 mjeseci kao i većina radnika o kojima govorim, toliko vremena čekaju i na svoje plaće. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolegice i kolege. Pa ispravno govoreći, bio bi sretan kad bi se mogao složiti s ovim prijedlogom Laburista, međutim ja ovdje moram upozoriti na neke stvari koje su ključne, a to je da se porez na dohodak plaća po načelu isplate u razdoblju a ne za razdoblje. I to je ključ cijelog ovog problema, jer uz sve ovo pozitivno što je kolega Lesar rekao ovakva odluka u zakonu otvara niz sivih rupa kroz koju se može provući sve. hoćemo riješiti, ako je problem toliko velik, mislim da bi bilo daleko elegantnije da smo ga pokušali riješiti kroz članak 38 i da smo ovdje umjesto izvršiti godišnji obračun poreza na dohodak, poreza i prireza na dohodak sa zadnjom isplatom. Samo smo tu mogli ugraditi sa isplatom u šestom mjesecu i sa isplatom u dvanaestom mjesecu. I na takav način bi smanjili tu razliku na dva, tri mjeseca i to je nešto što je ključno. A zašto vam to govorim kolegice i kolege? Možda oni koji se ne bave više s tim poslom njima u razdoblju i za razdoblje ne znači ništa. Pogledajte, isplata plaće za 12 mjesec u prvom mjesecu. Ako bi se držali ovoga što kažemo ovdje, onda bi se on u prvom mjesecu obračunavalo po poreznim zakonima koji su važili u 12 mjesecu. Ali s obzirom da se osnovno načelo Zakona o porezu na dohodak u Hrvatskoj isplate u razdoblju onda se taj dohodak oporezuje prema poreznim zakonima koji važe u trenutku isplate. Dakle, to je ključna odredba. Ali ponavljam ako želimo riješiti ovaj problem onda ga je daleko elegantnije riješiti kroz članak 38. u stavcima 1. i 2. samo dodati da su to isplatitelji dužni napraviti u 6 i u 12 mjesecu. Jer u 12 mjesecu se ne isplaćuje zadnja plaća. U 12 mjesecu se isplaćuje plaća za 11, eventualno 10 mjesec. Zadnja plaća za prethodnu godinu se isplaćuje u prvom mjesecu, svugdje. Rijetki su oni koji 31.12. dobiju plaću. Prema tome, isplata u 12 mjesecu se tretira zadnja isplata plaće i tada je posloprimac dužan promijeniti, iako u izvornom tekstu zakona u prvom dijelu toga nije bilo. Ali upravo zbog toga što je bilo slučajeva ovakvih da su ljudi zbog neredovitog isplata plaća dobili u jednom mjesecu dvije ili tri zaostale plaće. A upravo zašto govorim o načelu u razdoblju i za razdoblje, jer da se, da je u zakonu definirano da se porez obračunava za razdoblje, onda bi se mogla napraviti tri obračuna plaća, isplatiti u jednom mjesecu i koristiti tri osobna odbitka. Međutim, osnovno načelo poreza na dohodak u Republici Hrvatskoj da se oporezuje isplata u razdoblju, a sve te tri plaće su isplaćene u jednom mjesecu. I zato kažem, možda dobra je ideja, ali možda pokušana napraviti kroz krivi članak. I mislim, pogledajte kolegice i kolege odredbe članka 38. pa ćete vidjeti da je to daleko elegantnije, daleko jednostavnije i ne zadire se u sustav i ne otvara se prostora za razno razne manipulacije. Zašto to govorim? pogledajte koliko u ovom trenutku ima poduzeća i koliko ima ljudi koji ne primaju redovito plaću? Netko to može zlorabiti. I reći da se nešto oporezuje prema zakonu koji je bio prije godinu ili dvije naprosto rušimo porezni sustav. Postavlja se pitanje, imali smo jedan drugi slučaj, a to je naplata poreza na kapitalnu dobit ili poreza na dividendu gdje se govorilo o retroaktivnoj primjeni. Zar vam ovo, obračun poreza po zakonima koji su u tom trenutku važili ne odiše s obzirom na tekuće zakonske odredbe na retroaktivnu primjenu? Dakle, ovo su sve dobronamjerne primjedbe. je daleko elegantnije da to pokušamo riješiti kroz članak 38. Ja čak mislim da Vlada ne bi imala niti jednog argumenta, da bi to bio čak daleko jači argument da prihvati tu odredbu, da ovaj problem riješimo kroz članak 38. Jer onda Vlada ne bi imala niti jednog argumenta da to ne prihvati, niti jednog argumenta ne bi imala. A govoreći na ovakav način kroz ovakvu odredbu koju ste vi predložili i kroz članak 45. otvara niz dvojbi. Ali kažem, osnovni problem je isplata u razdoblju i isplata za razdoblje. Kolega Lesar, možete vi ovako, ali ja vam samo sugeriram nešto što bez obzira na politički Vlada neće moći odbiti i do drugog čitanja možemo praktički promijeniti ovo i mi smo s tim u principu riješili slučaj. te isplate neće biti odmah u prvom ili u drugom mjesecu. Neka budu u trećem ili četvrtom mjesecu sa isplatom, prvom isplatom u šestom mjesecu. To nije 30.6. To je obično između prvog i 15 u šestom mjesecu isto kao što je između 1. i 15. u 12 mjesecu. Na žalost, ima i poduzeća koja i pod kraj mjeseca isplaćuju plaću. Prema tome, tu ćemo smanjiti tu vremensku razliku od kad je nekome naplaćen veći porez, a nije mu trebao biti naplaćen. Međutim, ponavljam za razdoblje i u razdoblju. To je ključna stvar. ključna stvar. Jer ovo kako vi predlažete onda bi netko mogao napraviti praktički 5 isplatnih listi i u istom mjesecu isplatiti tih 5 plaća. Međutim, ako pogledate osnovna načela poreza na dohodak on govori o mjesečnom osobnom odbitku. Dakle, vi ga mjesečno možete iskoristiti u tom iznosu, a kumulativno na kraju godine ga možete iskoristiti puta 12, kumulativno. Dakle, radi se isključivo o tome, ničem drugom. I kad to sve, te odredbe zakona pogledate i pokušate ukalupiti u ovo što ste vi predložili to je na žalost neprovedivo jer rušite osnovno načelo, a to je mjesečni odbitak, mjesečni neoporezivi dio i odbitak za uzdržavane članove obitelji. On se odnosi na mjesec, na mjesec se odnosi. I vi ako to, ako predlagatelj prihvati ovo on ruši to. Jer ja mogu jednostavno ne mogu isplatiti dvije plaće, pa ću u trećem mjesecu napraviti tri isplatne liste i tri puta obračunati plaću isplatiti prema onim propisima koje je bilo i praktički iskoristiti tri puta osobni odbitak i obračunati po stopama poreza koji je. To je činjenica. Kad malo pogledate ovaj zakon onda ćete vidjeti da je to to. Jer ovaj zakon koji predlažu kolege iz kluba Hrvatskih laburista upravo predlaže to. I to onda dovodi do zlorabljenja, ali ako idemo sa izmjenom članka 38. dapače to onda učvršćujemo to da onaj tko je isplatio dohodak i obveznik je po zakonu …/Govornik se ne razumije./… mora izvršiti obračun. Druga stvar, ono što ste rekli kod promjene poslodavaca, porezna kartica se zatvara i otvara se nova porezna kartica. Prema tome, on donosi svoju poreznu karticu kod poslodavca i ovaj mu je dužan kao zadnji isplatitelj plaće izvršiti poravnanje iz razloga što je taj povrat poreza neutralan što se tiče onoga tko isplaćuje dohodak, taj povrat poreza se vrši iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne samouprave. Dakle, uz najbolju volju pokušao sam samo obrazložiti gdje se kriju ove opasnosti članka 45. i što je ključni problem. Dakle, kad pogledate osobni odbitak se odnosi na jedan mjesec i on je kumulativan za cijelu godinu ili kumulativan je za onoliko mjeseci koliko ste radili a niste imali nikakvih drugih primanja. Dakle, vi možete raditi i 8 mjeseci, 8 mjeseci vam se obračunava osobni odbitak po 2200 kuna, međutim vi na kraju godine ali to više ne možete riješiti ovom odredbom zakona koju vi predlažete, to se isključivo rješava poreznom prijavom, podnosite poreznu prijavu iz razloga, zašto? Vi ste imali pravo na 12 puta po 2200 neoporezivoga, znači to je 26 400, a vama je netko priznao to samo za 7 mjeseci i to je 15 400. I vama država do ovih 26 400 obračuna i vrati vam više u plaćeni porez u poreznoj prijavi. I to se može jedino riješiti poreznom prijavom. Ovdje se u članku 38. govori upravo ovo o čemu vi govorite. Dakle, ako se slučajno dogodi da netko u jednom mjesecu isplati više plaća, a može koristiti samo jedan odbitak i nažalost najveći dio tih plaća uđe u onaj razred koji je oporeziv sa 40% i on to može, njegov isplatitelj dohotka, poravnati u 12. mjesecu. Znači, ne treba se podnositi porezna prijava. Ali gledajte što se događa, ali taj čovjek, dakle on će mu izvršiti to poravnanje ali međutim bez obzira na to poravnanje on može podnijeti još jedanput poreznu prijavu ako nije primio svih 12 plaća. I onda ima pravo opet na onaj povrat jer ima pravo na taj osobni odbitak od 26 400 kuna. Zato kažem ovo zadirući u članak 45. je vrlo složeno, vrlo opasno i nije dobro. Ali, ono što vi želite riješiti, dakle ono što je vaša intencija se može daleko kvalitetnije riješiti kroz članak 38. Pa na kraju krajeva mi ovdje možemo i staviti da se to napravi i na kraju 3. i na kraju 6. i na kraju 9. i na kraju 12. ako je to tako, razumijete? Ali dolazimo dolazimo do onoga što želimo doći, a to je da nekom kom netko nije isplatio plaće ne kreditira državu ili grad, općinu 12 ili 13 mjeseci. Dakle, ako želimo riješiti ono, ako je stvarna nakana ono što ste govorili onda je to daleko kvalitetnije kroz članak 38. jer članak 45. je daleko širi, on praktički univerzalno rješava problem ali ne rješava u konačnici ovaj problem o kojem vi govorite. Jer nema šanse da vam netko prihvati da se isplata poreza na dohodak, bez obzira na što se ona odnosi, vrši po propisima kad se …/Govornik se ne razumije./… To može biti pod propisima od prije 4 godine. prije 4 godine. Ali zato ako je sudska presuda onda postoje kamate. Kamate su kaznene i netko zbog toga što nekome nešto nije na vrijeme isplatio plaća kamate. Dakle, ne možemo brkati redovitu isplatu kad poslodavac kad dođe do novaca pa isplati tri ili četiri plaće odjedanput ili isplate temeljem sudske presude. To su različite stvari i ne možemo ih jednako tretirati. Zato da zaključim da više ne ponavljam kolege iz kluba Hrvatskih laburista predlažem da ako hoćemo stvarno pomoći radnicima, ako nećemo rastakati porezni sustav da ovo pokušamo zajedno ili u drugom prijedlogu riješiti kroz članak 38. i onda Vlada stvarno nema nikakvog argumenta da to ne prihvati. Naprosto nema nijednog argumenta da ne kaže ok, mi ćemo to prihvatiti. Pa na kraju krajeva bit će izmjena Zakona o porezu na dohodak sad najavljuju za 15 ili 20 dana. Ali ja predlažem da bude zaključak zajednički, klub HDZ-a bi to sigurno podupro vas, da to riješimo kroz članak 38. da praktički se odustaje od promjena članka 45., daleko kvalitetnije, daleko bolje i onda smo stvarno pomogli radnicima. A kroz intervencije kroz članak 45. nažalost otvorili smo sive rupe onih koji to sjajno koriste, nažalost, a to pokazuje ovaj silni porezni dug i nešto slično. Hvala lijepo. mislim da je to dobro bilo objašnjeno. Replika, Dragutin Lesar. da u ovoj zemlji ima previše onih koji znaju se snalaziti i varati i da bi oni mogli zlouporabiti model koji je ovdje predložen. Zato smo i pokušali formulirati prijedlog, dakle onaj primjer kad bi naša plaća bila isplaćena u siječnju i kad se u siječnju isplaćuju za prosinac. Piše u slučaju isplata za više proteklih mjeseci. Slažem se da postoji mogućnost zlouporabe da netko namjerno u jednom mjesecu napravi pet isplatnih obračuna, pet listi i pet isplata, slažem se. Naša intencija nije bila da to omogućimo i dozvolimo. Ali, ista takva odredba u članku 45. je i za mirovine. Pa ako govorimo o načelu oporezivanja dohotka onda je ono tamo narušeno na taj način. A rukovodili smo se istim razlogom i istim modelom da predložimo. Prihvaćam vaš prijedlog da zaključkom, ako ga većina prihvati, interveniramo u članak 38. i riješimo kroz članak 38. Sad kad bih bio siguran da će većina i to prihvatiti odmah bi mogli izglasati taj prijedlog. Da, tri puta godišnje po članku 38., onda smo u velikoj mjeri izbjegli problem o kojem govorimo. … /Upadica se ne Eto, vidite. Zato ćemo mi formalno kod prijedloga ostati, čekat ćemo Vladin prijedlog jer su ga najavili kao što sam vam pročitao da će i oni nešto predlagati pa ako problem bude riješen neka kroz članak 38., opet svi zadovolji ako se slažete. Odgovor na repliku, Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Lesar, da postoji poslovnička mogućnost, ja bih vam dao amandman, ali s obzirom da članak 38. se ne dira, ja ne mogu amandmanom ići na njega. Ali mogu dati prijedlog. ono što bih vam želio reći, vi morate razlučiti razliku između oporezivanja mirovina i plaća. Dakle, zašto mirovine imaju veći neoporezivi dio? Zato što veliki dio hrvatskih umirovljenika je primao plaću u bivšoj državi gdje je mirovinski doprinos bio u brutu i na taj bruto se plaćao porez. A danas, vi kad obračunate doprinose koji idu na plaću ili koji idu iz plaće, dolazite do dohotka i onda se na taj dohodak ne plaća porez, on veći neoporezivi dio mirovine je išao zbog toga što nekada uplate za mirovinski su bile oporezivane onim općinskim republičkim i državnim porezom i praktički se na to plaćao porez. Vi ste na doprinos plaćali porez i to je razlog zašto mirovine imaju danas 3600 neoporezivi dio. Ja se iskreno nadam da ako Vlada bude povećavala ovo, da će podići i za umirovljenike neoporezivi dio. I zašto mirovine imaju poseban tretman? Zašto? Pa zato što se vrše iz državnog proračuna. I veliki zaostatak mirovina nije ništa drugo nego nekakva ili birokratski ili šutnja administracije ili nešto i nema razloga da se netko zakida za nešto kad praktički prelijevate iz jednog u drugo. Dok isplata plaća, dohodak je nešto sasvim drugo. Zato nije dobro da miješamo i da uspoređujemo ovdje ovako, ovdje onako. Moramo znati zašto je nešto oporezivo i zato je najveća greška što je Vlada sad oporezovala inozemne mirovine. Inozemne mirovine praktički se plaća porez, a nekada se na mirovine u Hrvatskoj nije plaćao porez uopće. 3600 je bilo samo za domaće mirovine, za mirovine u Hrvatskoj, za inozemne nije. Prema tome nemojmo vući paralelu između plaća i mirovina, to su dvije različite stvari. Zna se zašto je ovo 2200, a ovo 3600. **Zgrebec, Dragica (SDP)** Dražen Đurović, u ime kluba HDSSB-a. Hvala vam gospođo potpredsjednice Hrvatskog sabora, zastupnice i zastupnici. Pa ovo je vrlo zanimljiva rasprava se odvijala. Kad je riječ o inicijativi i načelnoj ideji, mislim da teško tko može smatrati da ideja nije dobra, dobra, dakle ideja sama po sebi jednostavno da se one ljude koji su zakinuti za isplaćenu plaću da ih se još dodatno zapravo kazni, da još ponekad i godinu i pol dana moraju čekati nakon što dobiju te svoje zaostale plaće kroz povrat poreza na dohodak je vrlo dobra. Potom smo čuli i u ovim tehničkim aspektima zakona i onda na kraju imamo zapravo naš problem, a to je naš problem zapravo funkcionalnosti i načina funkcioniranja samog Parlamenta koji zapravo sam ne može riješiti ovakve situacije jer zapravo sam Parlament u pravilu, hrvatski, nikad ne iznjedri pa gotovo niti jednu zakonsku inicijativu i mislim da ovo je zapravo jedan odličan primjer disfunkcionalnosti Hrvatskog sabora kao najvišeg zakonodavnog tijela RH, jedan baš pravi disfunkcionalnosti. Dakle jer u ovom trenutku ne postoji predstavnik vlasti koji bi bio spreman i mogao iskazati poziciju vlasti u odnosu na ovu situaciju ili recimo na ovaj prijedlog gospodina Šukera jer jednostavno naravno da bi u drugom čitanju predlagatelj i mogao izići sa sasvim drugačijem prijedlogom, međutim nema nikakvog jamstva ni naznake da će drugog čitanja biti. … /Upadica se ne čuje./ … Da, tako je. I zaista je ova situacija vrlo zanimljiva iako naravno da je pretpostavljam predlagatelju svejedno hoće li to biti u ovom ili onom članku, cilj je zapravo da se riješi ovaj problem na način da ti radnici koji su oštećeni isplatama plaća ne budu još oštećeni načinom kako im država država obračunava porez jer tu je relativno jednostavna situacija i zapravo bilo bi zanimljivo vidjeti ima li koga sa vladajuće strane tko je spreman uzeti govornicu pa reći, zauzeti poziciju ili reći u ime vladajuće većine koja je u ovom trenutku, pretpostavljam i manjina, imaju li oni kakvo mišljenje i stav glede ove situacije. Jer na kraju nećemo se svi složiti sa ideologijom …, ali ja mislim da se možemo složiti, barem ja mislim, sa onom njegovom poslovicom da nije važno je li mačka crna ili bijela, nego je važno da lovi miševe. Dakle, ovo je situacija gdje nije važno na koji članak ćemo se nadovezati već da li ćemo će ga kroz neki članak zapravo omogućiti da radnici ne moraju čekati tih svojih par tisuća kuna još godinu ili godinu i pol dana. U ovoj situaciji bi bilo zanimljivo kad bi kad bi ovdje potpredsjednica Hrvatskog sabora koja je inače i članica vladajuće koalicije, vrlo kompetentno u ekonomiji, iznijela također svoje mišljenje ovom problemu jer ono take the floor, mi smo pretvorili onu našu obvezu … listića, međutim take the floor znači jednostavno uključiti se u raspravu, a ne robovati listiću i onome što piše na displeju. Prema tome, evo, svakako klub HDSSB-a ukoliko postoji prostor će se pridružiti inicijativi da se traži bilo kakvo rješenje, da se na ovaj način pomogne radnicima kojima kasni isplata plaće, a ja u svoje u svoje osobno ime pozivam potpredsjednicu Hrvatskog sabora ako ima volje za take the floor. Evo, hvala. **Zgrebec, Dragica Hvala lijepo gospođo potpredsjednice. Kolega Đurović zašto sam predložio članak 38.? U prvom Zakonu o porezu na dohodak ove odredbe u članku 38.nije bilo. Dakle ona je ugrađena upravo zbog toga što se ta anomalija isplate više plaća ili više naknada u jednom mjesecu mogla ispraviti jedino poreznom prijavom. I onda da se to ne rješava na takav način ugrađena je ova odredba da to isplativost dohotka mora napraviti u 12.mjesecu. Ako se prvi put ugradila ta odredba za 12.ne vidim razloga zašto sada ne bi to napravili sa 3., 6.i 9.mjesecom ali u principu postižemo ono što hoćemo na najjednostavniji način. Ali članak 45.ja vas stvarno kolege upozoravam je vrlo opasan. Otvarate prostor za neke stvari koje nažalost vi u Hrvatskoj imate ljudi koji su spremni na sve da plate manji porez i oni će iskemijati nešto i upravo zbog toga u konačnici će nastradat radnici. Dakle samo još više razrađujemo ono što je ugrađeno u zakon, dakle iz praktičkih iskustava da se događaju nekakve isplate ili recimo da netko ne dobije dvije plaće isto tako se može dogoditi, pa na kraju godine u 12.mjesecu sa isplatom plaće onaj tko isplaćuje plaću može poravnati nekome da mu obračuna to na takav način.

Vrlo krako. Ja se zahvaljujem kolegi Đuroviću i kolegi Šukeru. Kolegi Đuroviću zato što je doista opravdano upozorio na disfunkcionalnost sve sustava, iz Vlade ovdje nema nikoga i da su prilikom pisanja mišljenja Vlade rekli da će to riješiti modelom recimo članka 38.kao što je kolega Šuker predložio, ova rasprava danas ne bi bila potrebna i mogli su već doći sa takvim prijedlogom. Kolegi Šukeru zato što je upozorio s pravom na mogućnost otvaranja kroz članak 45.zloupotreba, samo mi je žao što zbog straha pred zloupotrebom oni najslabiji trpe. Ali ajmo se dogovoriti ovako, Vlada je najvila promjene Zakona o porezu na dohodak, sami ste rekli, ako oni ne interveniraju u članak 38.hajmo probati to svi napraviti da popravimo model u korist onih za koje smo se danas ovdje zalagali po načelu i modelu trogodišnjeg … poreza kak bi se to nazvalo, može tro, može 4 jer cilj moramo postići, pravednost. A što znači kada Vlada ne dođe nitko iz Vlade slušati ovakve rasprave je dokaz i tome da smo i danas na taj način mogli čuti mišljenje i oni se mogli o tom prijedlogu i članku 38.izjasniti i riješili bi problem. zato služe parlamentarne rasprave, zato je Poslovnikom predviđeno da predstavnici Vlade budu u Saboru kada se o prijedlozima zakona raspravlja. Neka iz bude sramota, svih onih koji su morali biti, a nisu došli i vladajući koaliciju koja ne nudi rješenja na problem na koje oporba ukazuje nego se smijulji ako se nađe pogreška u jednoj riječi. Namjera, svrha i cilj koji se želi postići njima uopće nije bitna stvar, kao da se ne radi o ljudima koji koji su 317 tisuća pola od njih u blokadi zbog toga.